Izvješće o radu za 2013. godinu Agencije za zaštitu osobnih podataka. Podnositelj izvješća je Agencija za zaštitu osobnih podataka temeljem članka 31. Zakona o zaštiti osobnih podataka. Materijal ste primili u pretince. Vlada Republike Hrvatske je dostavila mišljenje. Raspravu su proveli Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina i Odbor za informiranje, informatizaciju i medije. Izvješća ste primili na sjednici. Uvodno će izvješće obrazložiti ravnatelj agencije gospodin Anto Rajkovača.

potpredsjednice, poštovana gospodo zastupnice i zastupnici. Dozvolite mi da vam na temelju članka 31. Zakona o zaštiti osobnih podataka kao ravnatelj Agencije za zaštitu osobnih podataka podnesem izvješće o radu agencije za 2013. godinu. Imam pomalo nezahvalnu ulogu i podnosim izvješće za 2013. a na čelu agencije sam od travnja 2014. Tekst izvješća za 2013. godinu kao što ste imali priliku vidjeti sastavljen je desetak manjih poglavlja i u biti predstavlja sažeti prikaz rada i djelovanja agencije kroz najznačajnije aktivnosti na planu provedbe zakonskih obveza usmjerenih na zaštitu osobnih podataka u RH uključujući i nadzor nad obradom osobnih podataka. Temelj zakonskog okvira o djelovanju agencije sadržani su ustavnim određenjima kao i mnoštvu zakonskih i podzakonskih akata te internim pravilima o radu koji u osnovi pobliže reguliraju cjelovit sustav zaštite osobnih podataka. Mnogobrojne aktivnosti na planu međunarodne suradnje agencije kao što su one koje su najviše povezane s pridruživanjem i članstvom u EU među kojima možemo pobrojati izrada niza očitovanja i mišljenja, sudjelovanje na mnogobrojnim seminarima, radionicama, sastancima, sjednicama, u različitim domaćim i međunarodnim tijelima, studijske i druge radne posjete agencijama i institucijama u EU, izrada i mnoštvo odgovora na upitnike inozemnih tijela i institucija iz raznih tematskih područja povezanih sa zaštitom privatnosti i zaštitom osobnih podataka, dovršetak postojećih i provedba novih međunarodnih projekata. Predstavljale su tijekom te godine značajan dio aktivnosti agencije i značajan segment u njenom radu. Može se uvodno konstatirati da su na tom planu postignuti primjereni rezultati što u brojkama znači i iznosi preko 80% više tzv. neupravnih predmeta iz ove oblasti u odnosu na prethodnu 2012. godinu. Također agencija na domaćem planu nastavila je razvijati i unaprjeđivati dobro i kvalitetnu suradnju sa tijelima i institucijama i pravnim osobama državnog i javnog sektora osobito putem davanja svojih mišljenja i stajališta u odnosu na aktualan pitanja povezanih sa zaštitom osobnih podataka i privatnosti širokog spektra problema, te kroz zajedničke radne sastanke s ministarstvima, agencijama, zavodima, uredima i drugim direktno sudjelujući u kreiranju zakonskih i praktičnih rješenja iz njihove nadležnosti, a opet povezanih i s djelokrugom rada agencije na zaštiti i nadzoru nad obradom osobnih podataka. je razvijanje i unaprjeđivanje institucionalne suradnje agencije sa spomenutim tijelima i institucijama svakako spada u prvi red prioriteta u radu agencije u tekućem i budućem razdoblju. Nekoliko najznačajnijih aktivnosti u pogledu osvješćivanja i senzibiliziranja javnosti o postojanju i djelovanju agencije učinjeno je kroz primjenu različitih komunikacijskih alata među kojima su jačanje uloge agencije kroz razne priredbe od kojih su neke održane i u ovom visokom domu. Aktivnosti zatim koje se odnose na djecu i mlade posebno vunelabilna skupina o kojoj agencija vodi posebno računa osobito u pogledu zaštite privatnosti na internetu. Zatim kroz suradnju s predstavnicima medija putem mnogobrojnih novinarskih upita, televizijskih radio postaja, portala portala itd. Značajan segment također agencija u pogledu osvješćivanja i senzibiliziranja javnosti agencija je provodila kroz niz edukacija raznih tijela institucija, sve u oblasti zakonite primjene odredbi koje se tiču zaštite osobnih podataka i sprječavanja narušavanja privatnosti. Također kroz konferencije i radionice a bilo ih je poprilično velik broj nastojalo se upoznati širu javnost o postojanju i djelovanju agencije, ono su uglavnom bile povezane sa tematskim, sa onim temama koje su se ticale trenutnih aktualnosti i tematski su bile povezane sa novim pojavnim praktički pojavnim oblicima koji su se javljali u pogledu narušavanja privatnosti odnosno u pogledu zaštite osobnih podataka. Stožerni dio rada i djelovanja agencije predstavlja postupanje po zahtjevima za zaštitu prava i pritužaba građana i trećih osoba. Dakle, predstavlja kroz dva stupca, jedan se odnosi na upravne postupke po zahtjevima za zaštitu prava podnesenih od strane građana i trećih osoba i tu je evidentno porastao broj takvih zahtjeva što upućuje na činjenicu da su građani sve osvješteniji, sve senzibilniji u odnosu na tu aktualnu, danas vrlo aktualnu temu. U provedenim postupcima vidi se iz aktualnih pokazatelja, doneseno je 135 upravnih akata a to je važno naglasiti da od toga 110 rješenja je 25 zaključaka. Tu brojka sama po sebi ne govori ništa ali kasnije kada je usporedimo sa jednim drugim pokazateljem vidjeti ćete njeno značenje. To znači da se broj zahtjeva, odnosno porast broja donesenih upravnih akata po zahtjevima porastao za preko 100% u odnosu na prethodnu godinu. Upravni postupci po službenoj dužnosti su također drugi stupac djelatnosti u pogledu zaštite prava. I s time u vezi doneseno je 48 rješenja koji su vođeni po službenoj dužnosti. Sve ukupno dakle tijekom godine donesena su 183 upravna akta, znači rješenja i zaključaka što predstavlja nepopularno rečeno ali preko preko 190% povećanje u odnosu na prethodnu godinu. Također enorman rast u oblasti neupravnih postupaka odnosno upita građana pravnih osoba javno pravnih tijela, ukupno ih je bilo 528 i u tom smislu agencija je u svakoj toj situaciji donosila pravna mišljenja vezana uz obradu osobnih podataka o pojedinim situacijama koje su vrlo šarolike, vrlo različite i na dnevnoj bazi se događaju nove stvari. Možda vrlo važan dio su upravni sporovi. izrečem konstataciju da protiv rješenja agencije žalba nije dopuštena po zakonu ali je moguće pokrenuti upravni spor tužbom pred nadležnim upravnim sudom, to mogu uputiti građani ili tijela eventualno nezadovoljna rješenjem koje donosi agencija. Dakle od ukupnog broja rješenja 183 protiv rješenja agencije pokrenuto je 8 upravnih sporova pred nadležnim upravnim sudovima. Upravni sudovi su potvrdili rješenja u 6 slučajeva, rješenja agencije u dva slučajeva. U dva slučaja predmeti su vraćeni na ponovni postupak. Provjerio sam ni danas ta dva predmeta nisu završena pred upravnim sudom. Presude upravnih sudova u kojima su potvrđena rješenja agencije odnosile su se na obradu osobnih podataka videonadzornim sustavom, dosta aktualna obradu osobnih identifikacijskih brojeva od strane javno pravnih tijela u svrhu naplate troškova parkiranja i slično, obradu osobnih podataka u prekomjernom opsegu u svrhu sklapanja ugovora o potrošačkom kreditu. Zatim obrada osobnih podataka u svrhu marketinga, također vrlo interesantna situacija kada je u pitanju taj marketing, javnu objavu osobnih podataka dužnika na oglasnoj ploči stambene zgrade također zastupljeno kao pojava, javno objavljivanje osobnih podataka o nepravomoćnim sudskim presudama. I sudovi dakle ajmo to nazvati protivno zakonu ponekad rade takvu obradu, odnosno objavu osobnih podataka. U predmetima u kojima su donesene presude upravnih sudova kojima su tužbeni zahtjevi uvaženi i poništena rješenja agencije, dva dakle, odnosi se na obradu osobnih podataka o radnom stažu, dakle u oblasti radnog prava, u natječajnom postupku kao i na obradu osobnih podataka, radilo se o osobnoj fotografiji od strane privatnih detektiva na privatnom posjedu. Naravno s time u vezi agencija čini sve pravno dopustive radnje da dodatno argumentira prvotno donesena rješenja kako bi konačan pravolijek bio u smislu pozitivnog ishoda za agenciju. U dva slučajeva je agencija podnijela i optužne prijedloge, odnosno inicirala prekršajne postupke. U četiri predmeta je ustupila na nadležno postupanje policiji i državnom odvjetništvu jer se radilo o sumnji u moguće počinjenje kaznenog djela nedozvoljene uporabe osobnih podataka iz članka 146. Kaznenog zakona za što agencija nije nadležna. Također u svrhu sprječavanja zlouporabe osobnih podataka agencija je djelovala na način da je izdavala preporuke za unapređenje zaštite osobnih podataka mjerodavnim tijelima u RH i na taj način nastavila dodatno skrenuti pozornost na problem zlouporabe osobnih podataka u ovom području. Što se tiče samog nadzora kao jednog od središnjih aktivnosti agencije također je došlo do značajnog porasta nadzornih aktivnosti osobito u pogledu izravnih nadzora u u odnosu na prethodnu godinu. Znači ukupno su tijekom 2013. provedene 322 nadzorne aktivnosti a iz tablica u izvješću sasvim jasno se vidi da su znatno rasli izravni nadzori. Povezano je to i sa objektivnom činjenicom je tijekom 2013. u travnju mjesecu jednom mini reorganizacijom formiran poseban odjel za nadzor i središnji registar što je prije, u vremenu prije bilo u sastavu jednog zajedničkog odjela koji se bavio i pitanjima zaštite a kroz zaštitu i mjerama nadzora. Što se tiče neizravnih nadzora, znači to su nadzori provedeni sukladno člancima 14., 16., i 18. Zakona o zaštiti osobnih podataka a tiču se provjera ispunjenja obveza uspostave evidencija o zbirkama, osobnih podataka i njihove dostave u središnji registar Agencija za zaštitu osobnih podataka te na izvršenje obveza imenovanja službenika za zaštitu osobnih podataka i obavještavanja agencije o tome. Tu je provedeno ukupno 94 neizravnih takvih aktivnosti. tiče samog središnjeg registra i registra službenika za zaštitu osobnih podataka također je evidentno, a brojke su u izvješću prikazane pa ih ne bi osobito ponavljao, radi se o povećanju praktički aktivnosti i u svim datim pozicijama redom, gotovo kod nekih i višestruko. Istaknuo bih da što se tiče financijskih sredstava za rad agencije koji se naravno osiguravaju u državnom proračunu i svake godine se naravno planira i kontrolira realizacija, bitno je istaći za 2013. godinu da je prikazana realizacija u iznosu od preko 10 milijuna kuna što je iznosi 99,25% realizacije ukupnog plana. Naime, u toj godini su pribrojana sredstva u iznosu preko 4,5 milijuna kuna koja se tiču konačnog plaćanja IPA projekta koji je trajao tri godine prije toga tako da matematički izgleda da se radi o iznosu od 10 milijuna stvarnih proračuna agencije se kreće na godišnjoj razini oko 5 milijuna i 505 i 600 kuna. IPA projekta 2007 komponenta pod nazivom Jačanje kapaciteta agencije je nakon okončanja u 2013. znači obavljena su i završna plaćanja. Dakle može se završno konstatirati da su što se tiče samog rada agencije svi pokazatelji u porastu od kojih neki i u značajno velikom porastu. Preliminarno, mada nije tema ovog izvješća, rast svih pokazatelja vidljiv je i u 2014. godini, znači što se tiče samih aktivnosti manje ljudi zbog činjenice odlaska iz agencije dijela zaposlenika koji se odnosi na pravo na pristup informacijama, 4-5 osoba uključivo i povjerenika koji je profunkcionirao kao nova institucija i redefiniranjem poslova unutar rasporeda poslova po odjelima u agenciji tako da činjenica rasta svih aktivnosti je pomalo u suprotnosti sa kapacitetima. Nastojimo i nastojat ćemo se kadrovski nešto više osnažiti zbog činjenica i mnogobrojnih preporuka međunarodnih evaluacijskih tijela glede obveza koje nas očekuju vezano uz ulazak u šengensko okruženje. okruženje. Samom tom činjenicom očekivanja su da će značaj agencije kao jedinog neovisnog tijela u Hrvatskoj koje znači se bavi pitanjima nadzora nad zaštitom osobnih podataka, značaj agencije će sigurno u tom smislu rasti, dobrim dijelom i zbog činjenice ulaska ulaska u tu šengensku porodicu. To bi bilo ono što sam mislio istaknuti kao vrlo sažeto u ovom izvješću i htio bih vam se ispričati zbog zvuka glasa, pod visokom sam temperaturom, praktički sam …. Ja vam se ispričavam doista.

replika. **Murganić, Nada (HDZ)** Zahvaljujem poštovana potpredsjednice. Poštovani ravnatelju, evo kada ste bolesni meni je žao da sam se javila sa replikom evo imam potrebu malo i prokomentirati. Naime, Republika Hrvatska je na zaštiti osobnih podataka u tom nekakvom ajmo reći formalnom smislu, smislu donošenja i zakona i pravilnika zaista napredovala, međutim u vrijeme interneta, fejsa i svega ostalog imamo sve više osjećaj da nas je zaista nemoguće zaštititi i našu privatnost, a i naše osobne podatke. Imamo i dobar zakon, agencija vidimo ipak napreduje u radu jer pratimo ta izvješća. Imamo i središnji ured odnosno središnji registar gdje se prijavljuju voditelji zbirki svoje vođenje osobnih podataka, ali kako se zaštititi od toga da ja dobivam recimo čestitke rođendana od frizerskih salona u kojima nisam nikada bila. Susjeda koja je mlada rodila odmah drugi dan je bila zasipana sa nekoliko ponuda od proizvođača dječjih pelena, odnosno drugih proizvoda. Imamo dojam da samo se zna da mi koji smo se prijavili u središnji registar za nas se zna da baratamo sa osobnim podacima, a kako se zaštititi od ovih koji su ilegalni. Odgovor na repliku, gospodin Anto Rajkovača. Zahvaljujem na pitanju gospođo zastupnice. Ovo kako ste prezentirali, dakle ovu realnu situaciju na žalost morat ću vas razočarati. Agencija nema potpunu ovlast nad ovakvim situacijama. Više bi to išlo na adresu HAKOM-a odnosno Hrvatske agencije za mrežne komunikacije osim ako se ne radi o personaliziranim, dakle porukama određenih, predstavnika određenih voditelja zbirki ili nekoga tko radi obradu osobnih podataka u ime voditelja. Naravno neću ništa novog reći. Slijedi zahtjev za zaštitu i provedba postupka i u tom smislu donošenje odgovarajućeg pravnog akta Agencije u vidu rješenja ili preporuka ili nekog drugog odgovarajućeg pravnog akta. U svakom slučaju te situacije, situacije primanja bezbroj poruka sa neimenovanih adresa, sms-om itd. doista spadaju u nadležnost HAKOM-a. replika. **Babić, Ante (HDZ)** Hvala lijepa poštovana potpredsjednice. Pa gospodine Rajkovača, ja moram reći da ste vi duže govorili o Izvješću ove Agencije za zaštitu osobnih podataka nego premijer Milanović kad je govorio o donošenju proračuna za 2015. godinu, barem po minutaži. Pohvalno s obzirom da ste bolesni, ali ja vas moram upitati nekoliko stvari, zapravo napraviti jednu konstataciju i jedno pitanje. Na jedan upit jednog našeg kolege koliko zapravo agencija postoji u RH mali broj ljudi je znao to odgovoriti, onda smo dobili da ih ima 40 i da one zapošljavaju negdje oko 6390 osoba. Jedna od tih agencija je Agencija za zaštitu osobnih podataka koja zapošljava 30 osoba. E sad, ako pogledamo područje zaštite podataka u RH uređen je brojnim zakonskim i podzakonskim aktima od Ustava RH, članka 37., Konvencije same i samog Zakona o zaštiti podataka. U 2013. godini vi ste imali 212 zahtjeva. Ako to podijelite sa 30 osoba to vam je 7 zapravo po djelatniku za cijelu godinu. Zatim 110 rješenja to vam je 3,6 za cijelu godinu. 25 zaključaka to vam je 0,8 po djelatniku da dalje ne pominjem, s tim da se ovdje ističe da se navodi da je broj zaposlenika agencije na kraju 2013. godine umanjen ne znam koliko. I još nešto zanimljivo je vezano u izvješću ove agencije. Navodi se kako se trudi zapravo pružiti zaštitu osobnih podataka na internetu kada te podatke protuzakonito provodi recimo Google ili Youtube ili određene strane zapravo domene i servisi kojima agencija ne može narediti uklanjanje. Ističe se da i u tim slučajevima u svrhu pružanja pomoći stranka, agencija postupala na način da je istraživala tko je vlasnik određene domene što je zapravo nemoguće postići. I ukoliko imam vremena, a nemam više. Evo hvala. Anto Rajkovača, odgovor na repliku. evo moj komentar na konstataciju ja se slažem u odnosu na broj zahtjeva za zaštitu. On je jednostavno činjenica, on je toliki i ne možemo ga učiniti većim. Većim ćemo ga učiniti svim ovim drugim aktivnostima i povećanom senzibilizacijom ljudi, jer mnogi ljudi vjerujte uopće nisu svjesni gdje sve ostavljaju svoje osobne podatke, u kojim situacijama, a onda kada se dogodi nekakva realno dnevno realna situacija i čovjek se osjeti otkud sad moj podatak u osiguravajućem društvu kod kojeg nemam registrirano auto. Kako sad? Znači došlo je do nekakve proboja zaštite. to možemo i moramo utvrđivati posebnim ad hoc nadzorima u datoj situaciji. Radimo i sustavne, dakle sektorske nadzore tzv. kroz različita područja. Između ostaloga i što utvrđujemo. Utvrđujemo zakonitost u postupanju, utvrđujemo procedure, utvrđujemo niz nekakvih realnih situacija, hodograma itd. po posebnom zahtjevu, znači provodimo poseban ispitni postupak sukladno Zakonu o općem upravnom postupku i koristimo mjere nadzora ukoliko je to tehnički i iz drugih razloga najčešće je. U pogledu broja, rezultata itd. mogu samo reći da sam osobno od prvog dana kada sam došao u agenciju nastojim promovirati i nastojim pokrenuti mehanizme da takvih situacija imamo više riješenih. Spomenuo sam znači, ovisi to i o senzibilnosti javnosti, građana i broju podnesenih zahtjeva. Ima tisuće upita na koje se, ali nemaju formu… Dvije minute imate za odgovor, a prošlo je vrijeme. …/Upadica: Ja se ispričavam./… Hvala lijepa. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime kluba DC-a, Novog vala, Narodne stranke – reformista kolegica Vesna Škare-Ožbolt nije prisutna pa gubi pravo rasprave. U ime kluba HDZ-a kolegica Martina Banić. **Banić, Martina (HDZ)** Hvala gospođo potpredsjednice Hrvatskog sabora, gospodine ravnatelju agencije, kolegice i kolege. Agencija za zaštitu osobnih podataka ima dvije vrlo značajne uloge. Jedna je zaštita osobnih podataka, a druga je pravo na pristup informacijama. Ono što je već rečeno više puta u Hrvatskom saboru jest da iz samog naziva agencije nije jasno da se agencija bavi i brigom o zaštiti prava na pristup informacijama. Puno jasnije bi bilo da je već u samom nazivu agencije naglašeno koja je njezina uloga ili zadaća. To je posebice bitno ako znamo da je nužno osvijestiti građane na njihova prava, jer se sve češće upravo događaju malverzacije sa osobnim pravima. Komunikacijska revolucija, svakodnevne krađe identiteta, virtualni život, samo su neka od pitanja koja se otvaraju i zovu agenciju da se više okrene javnosti. No, krenimo s Izvješćem o radu Agencije za zaštitu osobnih podataka za 2013. godinu. Prije svega, želim istaknuti da smo u ožujku 2015. godine i raspravljamo o Izvješću iz 2013. godine, umjesto o Izvješću iz 2014. Iskreno se nadam da će se to u budućnosti promijeniti i da ćemo prepoznati važnost ove teme i ne raspravljati uvijek sa zaostatkom sa izvješćem. U 2013. godini agencija je imala aktivnosti vezane uz EU u sklopu pojedinih očitovanja, sudjelovanja na sastancima EU koordinacije, uspostave suradnje s drugim tijelima za zaštitu osobnih podataka na europskoj razini kao i ispunjavanje drugih obaveza vezanih uz članstvo u EU. Također, u sklopu Programa za cjeloživotno učenje Leonardo da Vinci odobren je projekt jačanja svijesti o zaštiti osobnih podataka te projekt mobilnosti za profesionalce u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju. Nadalje, agencija je surađivala s tijelima državne i javne vlasti u vidu donošenja propisa i zakona te davanja mišljenja. Na taj način jačala je svoju savjetodavnu i nadzornu ulogu. U izvješću je naglašeno da su poduzete dodatne aktivnosti kako bi se agencija još više otvorila javnosti. To je svakako pohvalno. Međutim, mišljenja smo da unatoč tome hrvatska javnost nije dovoljno upoznata s tim područjima i potreba je nastaviti aktivnosti u tom smjeru. Građani moraju biti educirani o zaštiti osobnih podataka, odnosno potrebno im je dati informaciju kome se obratiti za zaštitu svojih osobnih podataka i koji su postupci i mehanizmi dostupni za njihovu zaštitu. Jednako vrijedi kad govorimo i o pravu na pristup informacijama. Vezano uz spomenute aktivnosti koje je provodila agencija u svrhu približavanja javnosti najveći broj tih aktivnosti bio je vezan uz obilježavanje 28. siječnja, Europskog dana zaštite osobnih podataka. Novost je i da od 2013. imamo ambasadore privatnosti koji su kako stoji u izvješću izabrani jer su unatoč svojoj popularnosti zadržali diskreciju nad svojim privatnim životom. No, vjerujem da u ovoj sabornici vrlo mali broj nas je prepoznao te ambasadore i njihov angažman u zaštiti osobnih podataka, a dalo bi se raspravljati i o tome kako su ambasadori privatnosti čuvali svoju diskreciju o svom privatnom životu. Agencija je povodom obilježavanja Europskog dana zaštite osobnih podataka emitirala i prvi promo spot na javnoj televiziji, tiskani su promo materijali koji su ukazivali i educirali o važnosti osobnih podataka na internetu i društvenim mrežama, a posebno su bili namijenjeni djeci, mladima, roditeljima i odgajateljima. U tom kontekstu posebno želim istaknuti dvije aktivnosti. Prva je radionica za učenike u Osnovnoj školi "Jabukovac" o zaštiti privatnosti na internetu. Moram reći da je Osnovna škola "Jabukovac" jedna od rijetkih koja ustvari ima ikakve aktivnosti u tom području. A druga aktivnost je nagradni natječaj "Moja fejs priča". Dakako, hvalevrijedna je i multimedijska izložba u sklopu koje su objavljeni i digitalni obrazovni materijali u obliku priručnika za djecu, roditelje i učitelje i mnoge druge korisne sadržaje. Edukacija djece i roditelja, učitelja vrlo je bitna. Jasno je da se ne očekuje samo doprinos od agencije već i društva u cjelini. Ubrzani razvoj tehnologije unosi mnoge promjene. Nove mogućnosti koje nam donose pojedine aplikacije mijenjaju se doslovno iz dana u dan, mijenjaju se iz sata u sat. Pametni telefoni također otvaraju razne opcije. Upravo zato toliko podcrtavam važnost svih edukativnih aktivnosti u svrhu osvješćivanja javnosti o važnosti osobnih podataka i privatnosti te dodatne edukativne aktivnosti često mogu biti presudne posebno kad znamo da informatika u hrvatskim osnovnim školama je samo izborni predmet i to tek u višim razredima. Rijetke su škole koje je ponude kao izvannastavnu aktivnost u prvim godinama školovanja. Ili kad znamo da Hrvatska trenutačno nema Nacionalnu strategiju za sigurnost djece na internetu. A postojeći kurikulum ne propisuje čak niti minimum znanja o odgovornom i sigurnom korištenju interneta, računala i mobilnih tehnologija. Upravo su društvene mreže često puta … za uzimanje ili krađu tuđih podataka i fotografija, a djeca i mladi su najugroženiji. Međutim, osobni podaci djece i maloljetnika često nisu zaštićeni ni u medijima. Pune su novine i portali podataka o zanemarivanju i zlostavljanju djece. Iako smo na djecu i mlade najosjetljiviji nisu samo oni žrtve, svi mi vrlo često smo u opasnosti. U svakodnevnom životu ljudi često nasjedaju i daju svoje osobne podatke, a pritom nisu svjesni opasnosti kojoj su izložili sebe a potom i cijelu svoju obitelj. Stoga bih htjela podsjetiti na istraživanje koje je proveo CARNET sa suradnicima o sigurnosnim rizicima društvenih mreža. Između ostalog u tom istraživanju se upozorava na činjenicu da se otkrivanjem osobnih podataka korisnici svjesno odriču dijela vlastite privatnosti. U istraživanju se upozorava i na opasnosti koje prijete korisnicima društvenih mreža i napominje se da je nužno obratiti pažnju na otkrivanje velike količine osobnih ili povjerljivih informacija. Korištenjem društvenih mreža svaki se korisnik zapravo svjesno odriče dijela svoje privatnosti, stoga je važno kvalitetno ocijeniti da li bi ga neki podaci mogli ugroziti na bilo koji način te shodno tome ne objavljivati pojedine informacije o sebi na nekoj od društvenih mreža. To je preporuka istraživanja. Objavljivanje fotografija, što je vrlo česta pojava na društvenim mrežama, često puta ima nesagledive posljedice. Vrlo često se u tom problemu nađu maloljetne osobe. Nedugo smo imali priliku čitati o učeniku 8. razreda jedne osnovne škole koji je objavio na internetu gole slike svoje bivše djevojke. Ili svi se sjećamo slučaja iz Vinkovaca, iz Lobora i mnogih drugih. Pitam sebe, ali i nas, da li bi gotovo svakodnevno čitali o takvim događajima kad bi svi bili educiraniji o važnosti zaštite osobnih podataka? Dakle, preporuka je opreza svima, najviše mladima odnosno roditeljima da poduče djecu da ne kontaktiraju s nepoznatim ljudima, da ne dijele svoje privatne sadržaje sa cijelom online zajednicom. I da zapamte, kad jednom nešto objave na internetu to ostaje vječno zabilježeno. Na kraju od aktivnosti koje se u izvješću navode u svrhu osvješćivanja javnosti su i mrežne stranice agencije. Stranice su istaknute kao jedna od opcija za informiranje građana i ostalih ciljnih skupina. Međutim, mišljenja smo da bi stranice agencije trebale na neki način biti aktivnije i prepoznatljivije. One su ustvari pune informacija samo u siječnju kada se obilježava Dan zaštite osobnih podataka, a kroz ostali dio godine te aktivnosti su vrlo slabe. Još samo kratko, dodat ću nekoliko brojčanih podataka, u 2013. povećan je ukupan broj nadzornih aktivnosti to smo i čuli kroz izravne i neizravne nadzore s time da je broj izravnih nadzora porastao za više od 250%. Bilježi se i porast riješenih predmeta koji se odnose na zaštitu prava, kad to usporedimo sa 2012. riječ je o porastu od oko 13%. Porast se bilježi i u broju donesenih upravnih akata, povećanje broja zaprimljenih upita za davanje upravnih mišljenja itd. Ovi podaci govore o tome da je agencija u ovom izvještajnom razdoblju napravila pomake u djelovanju, ali to je potrebno i nužno, a s druge strane često puta nije dovoljno posebno kad znamo da prava o kojima danas govorimo često su nedovoljno zaštićena, ugrožena su a mnogi građani koji se suoče s takvim problemima ne znaju gdje i kako reagirati. Svi smo na neki način postali ovisnici o svim mogućim online uslugama koje nam olakšavaju pristup informacijama, mogućnost obavljanja novčanih transakcija, kupnje, prodaje, ugovaranje poslova, sastanaka, zabave i druženja. Zato sa ove rasprave trebamo poslati poruku da je potrebno više opreza, najviše mladima ali i njihovim roditeljima, učiteljima, djedovima i bakama da je važno brinuti o osobnim podacima ne samo o svojem nego i o tuđim. Jedino tako ćemo moći utjecati na svijest društva u cjelini da spoznamo da je naše pravo pravo na zaštitu podataka, a da se edukacijom možemo zaštiti od potencijalne krađe podataka, te da virtualni život ima prednosti ukoliko znamo koja su naša prava. Samo na taj način izbjeći ćemo naslove u medijima poput "Splićanka žrtva mladića, uništio mi je život, nudio mi je preko fejsa za 100 kuna", "Strava u zadarskoj školi, fotografijama gole osmašice zasuli Internet, roditelji i žrtva u šoku.", ili kada su kćeri dvanaestogodišnjakinji otvorili profil na fajsu nisu ni pomišljali da će se ovako nešto dogoditi. Kolegice i kolege nažalost puno je ovakvih i sličnih naslova koji iz dana u dan pune novinske stupce i portale. Stoga na agenciji je da se oglasi oko ovakvih slučajeva i da pojača aktivnosti u tom smjeru. Zahvaljujem poštovana potpredsjednice. Evo ja ću sada kolegice Banić izreći možda nešto što evo neće se možda dobro protumačiti, ali meni, ja moram zaista izraziti zahvalu vam za ovu raspravu iz razloga što je bila poučna i zbog toga što je na neki način oživotvorila i upotpunila ovo izvješće i vjerujem da će se i ravnatelj agencije složiti sa mojim mišljenjem. Posebno u ovoj raspravi ste istakli problematiku koja je vezana za mlade, zaštitu mladih od bilo kakovih neznanja, a iz toga onda izlaze i problemi i zloupotrebe vezane za njihove društvene mreže da sada ne nabrajam na sve one koje jesu. Mora biti sve što je vezano za zaštitu podataka, sve te informacije više prisutne u javnosti agencija bez obzira da li je to u nadležnosti ili nije, ali mora se sve više potruditi oko oko toga da educira šire stanovništvo. Vi jeste voditelje zbirki i kroz zakone, kroz pravilnike na neki način i disciplinirali i stvorili im obaveze ali stanovništvo o tome svemu skupa malo zna kako se zaštiti i kako na koncu konca pravilno postupati. I za kraj ću reći ono što je kolegica Banić naglasila to su ambasadori

nisu baš dobar primjer zaštite privatnosti njih jer o njima se voli pisati, o njima se voli čitati i oni na taj način svjesno ili nesvjesno daju u tom smislu negativna primjer u smislu zaštite privatnosti na mlade osobe. **Banić, Martina (HDZ)** Hvala gospođo potpredsjednice Hrvatskog sabora. Kolegice Murganić, hvala vam što ste se nadopunili na moju raspravu. Prije svega moram reći da sam ja uvijek za edukaciju i mislim da se edukacijom puno toga može može riješiti ne samo da edukacijom možemo pomoći djeci i mladima, već i roditeljima i djedovima i bakama i svima. Ja možda jesam u svojoj raspravi najviše govorila o djeci i mladima ali evo htjela bi reći da nisu samo oni koji su ugroženi mogućom krađom podataka, identiteta ili bilo čega već svi naši ustvari sugrađani. Evo prije par dana sam pročitala na jednom portalu, možda mnogima od nas ne bi to uopće palo na pamet, ali primjerice imamo liste srama koje se nalaze na zgradama u kojima ljudi žive gdje se ustvari objave njihovi podaci zato što oni duguju primjerice za pričuvu. To je također ustvari se ne smije raditi, to je isto na neki način manipulacija sa tuđim podacima. Što se tiče ambasadora privatnosti tu se potpuno slažem s vama, zato sam i to spomenula, jer mislim da ambasadori privatnosti barem oni koji su bili izabrani u 2013. godini apsolutno žive na tome da svoj život na pladnju daju javnosti, oni to isključivo i jedino i to rade, to je njihov život. Prema tome, ja ne vidim na koji način bi oni mogli sudjelovati u pomoći nekome da zaštiti svoje podatke njihova zarada je upravo na tome da mi vidimo kad su se drugi ili treći put oženili, ili udali, i kad su dobili dijete ili nisu, i kakve cipele nose. **Zgrebec, Dragica

presude suda EU štite pravo na privatnost građana unije, pa recimo putnik koji primjerice iz Hrvatske ide u Veliku Britaniju može se naći u situaciji da se njegovi privatni podaci automatski šalju vlastima. Velika Britanija je jedna od 15 zemalja koje imaju takve nacionalne propise. druga stvar, je presuda suda EU vezana za videonadzor javnog prostora bez suglasnosti koji krši direktivi o zaštiti osobnih podataka. Mislim da je to dobro i vama naglasiti jer snimka nadzornih kamera je zapravo osobni podatak jer omogućuje identificiranje osobe. Međutim, direktiva dopušta obradu samo onih podataka za koje je osoba dala suglasnost no to pravilo ne vrijedi ako je snimka nadzorne kamere isključivo osobna ili kućna. Sud kaže da se video nadzor zapravo javnog prostora ne može smatrati isključivo osobnom ili kućnom aktivnošću. Hvala. **Zgrebec, Hvala gospođo potpredsjednice. Kolega Babiću, evo vi ste iznijeli još neke druge primjere na koji način se ustvari manipulira podacima, mislim da je dobro da ste to rekli. I mislim da je dobro da ustvari iznesemo što više podataka ali to ide u stvari u prilog tome što ja kažem da bi građane trebalo osvijestiti da postoji uopće agencija, da se mogu negdje upitati na koji način, šta se smije raditi a što se ne smije raditi sa njihovim podacima. I upravo zato apeliram evo i na ravnatelja agencije kojeg konačno imamo, doduše vi pričate o izvješću koje nije vaše nego tu čekamo izvješće za 2014. godinu ali nadam se da će se uistinu agencija više otvoriti javnosti i da bi javnost uopće shvatila koliko su bitni njihovi podaci i gdje ih oni sve i na koji način dijele. Đurđica (HDZ)** Hvala vam lijepo gospođo potpredsjednice Hrvatskoga sabora. Uvažena kolegice Banić, zaista je šteta što ovu vašu raspravu i onu poruku koju ste iščitali iz svoje rasprave, ta poruka neće doprijeti najvjerojatnije do ovih mladih ljudi ali i do djece i do njihovih roditelja ali i do starijih kao što ste i sami naglasili u svojoj raspravi je na neki način da se ti osobni podaci zaista ne nude na pladnju. Ja bih samo rekla još nešto, sve ovi facebook, twitteri, nažalost velika pošast je i među političarima i onda se mi političari čudimo zašto različite stvari izlaze. Ali mi na twitterima čitamo da netko kuha sarmu, oblači čarape, da kiše, kašlje, odlazi na put pa se vraća, šta je dobio, kome je šta rekao, tko je njemu rekao i onda kada dođe do nekakvih zločestih situacija onda se čude i onda su zaprepašteni. I zato ta edukacija je bitna, jer ako netko primjer mora biti toj djeci i mladima onda su to prvenstveno njihovi roditelji, nastavnici i ne mogu biti profesori na fejsu sa svojim učenicima i biti jedan od 5 tisuća prijatelja na fejsu i s njima raspravljati o nekim temama koje uopće, djeca ne znam osnovne škole ili srednje škole nisu niti primjeren da svojim profesorom bude na taj način, osim, osim ako se ne radi naravno isključivo o predmetu i predmetnoj nastavi koju provodi učitelj ili profesor. S druge strane mi imamo ovdje i te osobne podatke koje novinari istražuju sami od sebe i objavljuju ih u medijima i mi tu nemamo pomoći. A nema pomoći zbog toga jer i ne znamo kome da se točno obratimo. Evo rekao je i sam ravnatelj kada je kolegica ga upozorila na neke marketinške agencije da nije agencija nadležna. **Zgrebec, Dragica Hvala gospođo potpredsjednice. Kolegice Sumrak, pa krenut ću od onog s čime ste vi krenuli a to su političari na društvenim mrežama. Ja mislim da ustvari to čak nije vrijedno niti spomena. Političari društvene mreže na neki način koriste samo da bi se promovirali a kasnije se čude zato što im sarma evo kao što ste rekli recimo nije dobro ispala ili te čarape koje su obukli nisu bile dobre. Međutim, ja sam kroz svoju i raspravu prije svega htjela apelirati i na roditelje zato što su roditelji ti čija je briga o djeci prije svega uz naravno odgajatelje i u dječjim vrtićima i u osnovnim pa i srednjim školama, kasnije i na fakultetu. Ono što ste dobro primijetili a to je da i sami učitelji ustvari u školama podliježu tim društvenim mrežama i onda osnivaju grupe primjerice na facebooku u kojima okupe djecu iz 4. razreda. A djeca iz 4. razreda ustvari uopće ne bi mogla imati otvoren profil na facebooku jer su mlađe od 13 godina. To je ono zbog čega je potrebna edukacija. Znači moramo krenuti od vrha, od roditelja, od odgajatelja, od učitelja i nastavnika u školama pa sve do djece ako ih želimo zaštitit jer to je apsolutno jedini način. Jer kada ja gledam na facebook da jedan otac objavi fotografiju svog novorođenog djeteta na facebooku evo meni je doslovno, doslovno nije dobro. I on na taj način ustvari sam daje evo to svoje tek rođeno dijete cjelokupnoj javnosti i ustvari daje takvu fotografiju kojoj apsolutno nije mjesto niti na jednoj društvenoj mreži a niti u medijima niti bilo gdje drugdje i može se uvijek zloupotrijebiti i to je ustvari osobni problem. Dok ne osvijestimo jedni druge neće biti bojim se pomaka. U ime Kluba zastupnika SDP-a, kolega Domagoj Hajduković. **Hajduković, Domagoj (SDP)** Hvala lijepo gospođo potpredsjednice Hrvatskoga sabora, gospodo ravnatelji, kolegice i kolege. Pa evo dosta se, posebno kolegica Banić koja je govorila prije mene, dosta je raspravljala o društvenim mrežama, međutim društvene mreže nisu jedini način na koji se zlouporabe osobni podaci i moramo imati na umu da stvari koje se na društvene mreže stavljaju zapravo mi stavljamo svojim osobnim izborom. Da li smo svjesni toga što radimo pri tome ili ne to je već drugo pitanje. večeras raspravljamo o izvješću jedne od agencija koje djeluju u Republici Hrvatskoj. No ono što posebno izdvaja ovu agenciju od drugih jest da se ona brine o zaštiti osobnih podataka, problematici koja se dotiče u jednom trenutku svih građana ove zemlje ali i bitnih ljudskih prava koja su zajamčena i Ustavom Republike Hrvatske. Agencija na temelju Zakona o zaštititi osobnih podataka nadzire provođenje zaštite osobnih podataka, ukazuje na uočene zlouporabe, prikupljanja istih, rješavanja, zahtjeva za utvrđivanje Gospodin ravnatelj nam je nešto više o tome rekao tijekom njegovog izlaganja. Između ostalog pojedine obaveze i zahtjevi za postupanjem agencije proizlaze iz međunarodnih sporazuma koje je Republika Hrvatska potpisala s međunarodnim organizacijama ili pojedinim zemljama. Npr. Eurojust, Europol, Interpol i drugi. Govoreći općenito o izvješću koje je pred nama i razmatrajući rad Agencije za zaštitu osobnih podataka u 2013. godini, a uzimajući u obzir preporuke koje je Hrvatski sabor donio raspravljajući o izvješću za prošlu godinu, razvidno je da je agencija ostvarila bitan napredak u svom radu. Drago mi je vidjeti da su mnoge preporuke zapravo koje su izrečene ovdje na neki način i uvažene što se vidi iz samog izvješća i što ćemo vjerujem vidjeti i na izvješću za sljedeću godinu, to je prije svega činjenica da se agencija potrudila i otvorila medijima i javnosti. To je jedan dugotrajan proces, to nije lagano napraviti, o tome smo razgovarali kada smo razgovarali o izvješćima naših pravobraniteljica od pučke do specijaliziranih pravobraniteljica. Jednostavno medijima neke vijesti nisu atraktivne. Agencija za zaštitu osobnih podataka možda je jedna od tih i to je nažalost stvar njihove uređivačke politike. No bez obzira na to, agencija je kroz sudjelovanje u radio i TV emisijama djelovala u svrhu stvaranja prepoznatljivosti agencije. Također je provodila i seminare, edukacije za ciljanu javnost, dakle kao i prošlih godina. Spomenute edukacije imale su za svrhu jačanje svijesti o potrebi zaštite privatnosti prava na pristup informacijama. Upravo su ove slične aktivnosti agencije utjecale, barem ja tako vjerujem, na povećan broj zahtjeva za zaštitu prava i povećan broj upita slijedom kršenja privatnosti. Dakle informirati javnost o njihovim pravima, informirati o postojanju agencije odnosno o instituciji koja skrbi za poštivanje njihovih prava i preduvjet da se te poluge uopće i koriste. i držim da je nužno i povećati broj izravnih nadzora i po službenoj dužnosti budući da agencija ima ovlasti postupanja na zahtjev ispitanika, zahtjev treće strane ili po službenoj dužnosti. dakle iz podataka odnosno brojeva koje je ravnatelj iznio da se to upravo i dešava. Dakle samo nekoliko brojeva za vašu informaciju. Što se tiče zahtjeva za postupanjem zbog kršenja zaštite osobnih podataka u 2012. podneseno je 187 zahtjeva, u 2013. godini 212, dakle značajno više. Traženje mišljenja dakle 2012. imali smo 442, u 2013. godini 528 što je nešto manje od 20% dakle vidimo i tu napredak. Nadzorne aktivnosti, 2012. provedene su 322, 2013. godine 334. A ono što je meni posebno bitno zbog onoga što sam istakao ranije, izravni nadzor u 2012. godini 68 takvih, u 2013. godini 240 dakle +250% više. Jedan problem koji postoji u sferi zaštite podataka je zapravo i klasificiranje dokumenata od strane tijela javne uprave oznakom tajnosti te se time nepotrebno skrivaju podaci i stvara se dojam manipulacije netransparentnosti. Mnoge lokalne sredine su nažalost sklone tajnom proglasiti od projekta za gradnju sportske dvorane do ugovora o čišćenju snijega. U tom segmentu zakon mora biti jasniji i omogućiti građanima da do tražene informacije dođu, a uostalom građani direktno mogu sankcionirati one gradske, gradske, općinske odnosno državne uprave koje to ne rade dobro. Iz svega navedenog zaključujem da je agencija ostvarila značajne pomake na svim područjima rad i upravo zato klub SDP-a Hrvatske u Hrvatskom saboru će podržati ovo izvješće. Hvala vam lijepo. Zaključujem raspravu. O izvješću ćemo glasati sutra. Hvala lijepa i vama.